Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката,

Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги! Преди да представя темата на днешното ми изказване – изказване извън дневния ред, ще си позволя да споделя с Вас, че изказването си всъщност го бях подготвила за вчера, но някак си в края на деня бях доволна, че не се случи вчера, защото залата беше абсолютно празна, след като колегите от БСП напуснаха, сякаш са чули сигнал за евакуация. Тъй като темата ми е много важна, тя е от обществена значимост и бих искала да я представям при пълна зала. За съжаление, днес положението е подобно на вчерашното. Днес сутринта, като видях залата пълна, се зарадвах. Зарадвах се, че всички колеги тук ще чуят моето предложение, защото то се отнася до един от най-големите проблеми на нацията. За съжаление, днешният парламентарен ден – половината от него, премина в едно празно политическо говорене, в едно правене на шоу и ние сякаш участвахме в някакъв спектакъл. Стари навици се изкореняват трудно, но все пак, както всички заявяват, нямаме вече търпение и губим търпение за това, че парламентът не работи ефективно – казваме го вече всички политически партии. Това, което искам да представя на Вашето внимание и да направя едно предложение, е тема от изминалата седмица. Тя е свързана със здравеопазването и състоянието на здравната система. През изминалата седмица чухме за множество събития – концентрация на негативни събития от сектор „Здравеопазване“. Чухме за поредните бити медици в „Спешна помощ“. Чухме говорителя на прокуратурата, който изнесе данни за доказани злоупотреби със закупуване на лекарства с изтекъл срок на годност, изтичащ срок на годност и друг род злоупотреби, които ощетяват ефективното и правилно лечение на онкоболните. Чухме здравния министър проф. Петров, който в ефира на националната телевизия съобщи, че най-вероятно болницата в Ловеч също е в риск да затвори, защото са констатирани и там злоупотреби на ръководството, свързани с разхищение на средства и недобро стопанисване, което пък поставя в риск и най-вероятно ще възпрепятства полагащия се достъп до качествено здравеопазване на живеещите в района. Дни по-рано чухме за болницата в Карлово, където също имаше риск редица отделения да затворят, защото 18 медицински сестри подадоха масово заявления за напускане поради изключително ниските възнаграждения и невъзможност да посрещнат дори базовите екзистенциални нужди на своите семейства. Чухме за чистка и кадрови промени в Пирогов. „Промени“ или „подмени“ е може би по-точната дума. Чухме и знаем и за проблема в ТЕЛК, където стотици хора стоят и чакат своята съдба – дали ще бъдат определени определени като трайно нетрудоспособни. За никого от нас не е тайна, че държавните болници работят в изключително тежки условия. Болниците и медицинските центрове в цялата страна имат едни и същи проблеми. Проблемите са ниско заплащане, недостатъчен брой кадри, застаряваща средна възраст на кадрите, тъй като младите напускат и търсят своето спасение извън страната, амортизирана обстановка, амортизирана апаратура, липса на достатъчно консумативи за ежедневната работа. Всичко това води до спад на пациентите в системата, води до спад спад у мотивацията на персонала, а от там и цялостна влошена услуга. Сигурна съм, че всеки от Вас е бил потресен, когато е чувал миналата седмица новината за злоупотребите в Софийска онкология, но за повечето от нас тази новина вече е отминала и ние може би я забравихме. Това обаче не трябва да се случва. За хората, които са онкоболни, този проблем остава отворен. Ние трябва да им помогнем и аз съм тук, пред Вас, за да предложа нещо много нетрадиционно, а именно: през месец юни парламентът да работи ускорено само за реформи в здравеопазването. Предлагам Ви да обърнем внимание на най-важното за хората и за нацията – именно тяхното здраве и полагащият им се достъп до качествено здравеопазване. Предлагам, ако е необходимо, ние в Комисията по здравеопазване да се събираме всеки ден, да работим върху закони и законодателни инициативи, така че да може да ги предлагаме тук за обсъждане и за приемане, и хората в по-кратки срокове да започнат да чувстват сигурност, а лекарите и медиците в цялата ни страна да започнат да усещат, че техният труд е достоен и се отдава в достойна обстановка и среда. Каква новина още трябва да чуем, свързана със здравето на нацията, за да се провокираме? Здравеопазването стигна дъното. Замислете се, колеги, че зад данните, изнесени от прокуратурата, стоят живи души. Това са хора, които и без това изживяват тежък период в живота си, и вместо държавата да им помогне и да им подаде ръка, вместо да им покаже своето достойно отношение, тя им удря шамар. Сетете се за Ваш близък онкоболен и сега си представете, че този човек няма да спечели борбата с рака, защото му се поставят лекарства с изтекъл срок на годност, или дори няма лекарства. Това, скъпи колеги, не трябва повече да го търпим, защото го знаем. Щом знаем за проблема, той трябва да бъде решен. Ние тук работим в законодателния орган на държавата. Пред нас е отговорността за злоупотребите и корупцията в системата, които пречат за правилното разходване на бюджетите на болниците. Приканвам Ви за надпартийно отношение. Нека не се питаме сега каква ще бъде позицията на моята партия по предложението на Нина Миткова и как да гласувам. Позицията тук, колеги, е човешка. Гласувайте като хора. Подкрепете предложението ми и нека започнем концентрирано, гъвкаво и бързо да работим и подадем ръка на болните и на здравите също в България. Приканвам Ви! Ние тук в този ерудиран орган би трябвало да се държим ерудирано и би трябвало да понесем отговорността, която сме поели пред нашите избиратели. Когато сме се срещали с тях в предизборните ни кампании, ние сме им обещавали много неща, а те със своите очи жадно са ни гледали и поглъщали нашите обещания. Сега е време да работим за тяхното изпълнение.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

Нека днес на този ден, 1 юни – Денят на детето, да си припомним, че е наше задължение, че ние сме избрани и сме призвани да работим за бъдещето на нашите, българските деца. Нека не забравяме, че всичко онова, което правим в Народното събрание, което гласуваме като законопроекти, политики, ще остане не само в историята на Народното събрание, но ще остане и като наследство за българските деца. Този ден, в който хиляди деца ще бъдат поздравени, ден, в който ще бъдат организирани много събития – спортни, културни, музикални, танцови и други прояви, ще бъдат раздадени подаръци, ще бъдат раздадени лакомства и торти, ние, възрастните, ще декларираме, че най-святото, най-ценното богатство на една държава, това са децата. Този празник ще е повод още веднъж да си припомним Женевската конвенция за правата на детето. Гладното дете да бъде нахранено, болното – лекувано, недоразвитите да бъдат насърчени, заблудените деца да бъдат вразумени, сираците и изоставените да бъдат подпомогнати и прибрани, детето да бъде подготвено да може да изкара прехраната си. Днес на този празник от трибуната на Народното събрание ние призоваваме да направим най-важното, да отговорим на въпроса: направихме ли всичко за българските деца? Фактите казват: все още не. Децата на България са изправени пред риск от социална изолация, бедност и неграмотност. Относителният дял на бедните български деца е 32% и това са 380 хиляди българчета, 50% от българските деца не ходят на почивка, 43% не спортуват, 33% от децата ни нямат подходящо място за учене, нито къде да пишат домашните си, за 35% българчета покупката на книга е невъзможна, 31% от българските деца не могат да си позволят ежедневно плод или пресен зеленчук. В България има не само бедни, но и необразовани деца. Само през учебната 2015 – 2016 г. 16 хил. деца са отпаднали още в VIII клас от образователната система. Не сме успели да гарантираме адекватно здравеопазване на децата си, показателни са само два примера. За последните десет години дори не се води статистика колко деца са починали от употреба на наркотици, заболеваемостта от активна туберкулоза сред децата до 17-годишна възраст е 14,4 на сто хиляди. Тази тревожна статистика може дълго да продължи, защото тя е отражение на всичко, което не сме направили за децата си днес. Ние, народните представители от парламентарната група на „БСП за България“, призоваваме българските деца се нуждаят от нашите единни и упорити усилия, защото заслужават живот, различен от настоящата мрачна действителност. Обръщаме се към народните представители от всички парламентарни групи, към всеки български политик, да подкрепим въвеждането на детската гаранция, която ще гарантира правата на децата за адекватно здравеопазване, образование, достъпни грижи за тях и прехрана. Скандално е, че има деца, които си лягат гладни, деца, които не могат да отидат на детска градина и да получат достъпно здравеопазване. Детската гаранция означава европейски фонд като част от европейския интегриран план за борбата с детската бедност. Днес на празника на децата се обръщаме към народните представители от управляващата коалиция. Покажете, че сте загрижени за всички деца на България. Когато обсъждате бюджета, когато взимате заеми, които ще връщат децата ни, когато раздавате богатствата на България на концесии, мислете не само за своите деца, а за българските, за всички деца на България. Нека всички покажем, че не само на 1 юни си спомняме за отговорността си пред децата и да гласуваме държавен бюджет 4% от брутния вътрешен продукт за тяхното образование, да въведем един учебник на предмет и така да освободим средствата от семейния бюджет за здравословна храна, спорт и култура на децата ни, да насочим средствата на държавата само към държавните и общинските училища и учебни заведения, за да гарантираме качествено образование за всяко дете, независимо от финансови възможности на неговите родители. Децата имат нужда от нашата грижа всеки ден от годината. Те трябва да са здрави, нахранени, облечени, да могат да играят, да спортуват, да се занимават с музика, да рисуват, да танцуват. Трябва да им гарантираме качествено образование, да им осигурим шанс за развитие и за работа в България. Те са най-ценният капитал на България. Нека да ги поздравим и да бъдем достойни за тях! (Ръкопляскания от „БСП От името на парламентарната група на ГЕРБ – народният представител Милена Дамянова. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми пораснали деца, честит празник! На този свят няма нищо по-ценно, нищо по-важно от чистотата, мечтите и надеждите на едно дете. Това, което на нас, колегите от парламентарната група на ГЕРБ и народните представители на ГЕРБ, ни се иска, е да не политизираме този ден. Само преди няма и двадесет минути в Клуба на народния представител бяха на гости по покана на Комисията по образованието и науката вокална група „Бон-Бон“. Много говорим за децата, но малко бяхме тези, които ги уважихме, а те ни чакаха повече от час. Когато говорим за политики за децата, трябва да си даваме сметка, че те не се правят само на 1 юни. Това са последователни политики – последователни политики, по които трябва да има консенсус и които трябва да се реализират в годините последователно от всяко едно управляващо мнозинство. На какво обаче ставаме свидетели? Мога да дам много примери, особено когато става въпрос за образование. Когато сте на власт, особено Вие, колеги в ляво, приемате програми, приемате стратегии, които след това, когато трябва да се превърнат в закон, Вие не подкрепяте. Аз няма да припомням случаите, в които не сме обръщали достатъчно внимание и ние като народни представители на децата. Само ще дам малко факти.

за първи път такива зали започнаха да се строят в училищата по време на първия мандат на кабинета Борисов 1. Тази политика продължи и в мандата на кабинета на Борисов 2, тази политика продължава и в момента със заделените над над 130 милиона лева за физкултурни салони, за спорта на децата, затова те да имат повече възможности тяхното свободно време да бъде оползотворено по най-добрия начин. Няма да давам пример със средствата, които получиха и не бяха получавани години наред за извънкласни занимания, средствата за занимания по интереси, защото именно тези занимания ще повишат мотивацията на децата за учене. Няма да давам конкретни данни за допълнителните програми за работа с деца, именно които изпитват затруднение в обучението. Мога да продължа много, но това, което ми се иска е – да, от днес например, тъй като сме първи юни, получават подкрепа и майките, които са взели решение предварително да се върнат на работа и съответно да могат да се грижат по-добре по-добре за своите деца. Мога да продължа с тези политики, но колеги вляво, демагогията няма да ни помогне да направим нашите деца нито по-добри, нито да ги мотивираме да останат в България. Ще ги мотивират правилните политики, политиките на успешните образователни системи, политиките на системите по света, които имат имат адекватни закони за спазване правата на децата. Тук ще се върна отново на първия ни мандат, когато всички вкупом не бяха съгласни със Закона за детето, а той правеше точно това. Той синхронизираше правата на децата в България с всички приети световни и европейски документи. Все още не сме стигнали дотам, колеги, в тази зала ние да дискутираме този закон. Аз лично се надявам, че в този мандат ще успеем да го направим, защото – да, нашите деца имат нужда от това, имат нужда от нови правила, имат нужда от това не да говорим за това как живеят децата във Финландия, как живеят децата в Дания. Да, на всички ни харесва финландската образователна система, нали?! Но, когато стигаме до момента, в който да пренесем тези правила тук, и в България, за да бъдат и нашите деца конкурентоспособни, да бъдат образовани, да бъдат щастливи, защото това, което липсва, е щастието на нашите деца. Вчера например с колегите бяхме на една благотворителна изложба, организирана от Светия Синод. Това, което каза едно дете там, беше: „Аз смених училището и вече съм много щастлив. За мен оценките не са важни. Важно е да бъда щастлив и да ми харесва да ходя на училище“. Това, уважаеми колеги, трябва да постигнем за нашите деца тук с промените, които правим в законите, а не да се стремим да удовлетворим едни или други интереси, въвеждайки един учебник или много учебници. Не, няма да спестим пари на семействата с единия учебник. Напротив, това ще бъде за сметка на семействата, защото единият учебник ограничава избора на учебници, ограничава правата на децата. Защото децата не са еднакви, уважаеми колеги. Между другото каза го и синът на Вашия Председател на парламентарната група и на партията. Защото децата в едно софийско училище и децата в едно село, където например имаме голям процент деца от социално уязвими групи, не са еднакви, имат различни потребности. Но всички те имат право да получат равен достъп до образование, което да им гарантира успешна реализация. С един универсален учебник, колеги, не може да го направите. Но този дебат тепърва предстои. Многото помагала, които ще компенсират разликите, всъщност ще се отразят именно върху бюджета на семействата. И те ще бъдат още по-натоварени, а децата ще бъдат още по-ощетени. Пак казвам: това е дебат, който тепърва предстои, но понеже беше засегнат, няма как и аз да не го отчета. В крайна сметка наистина това, за което Ви призовавам, е, когато приемаме законите в тази зала, да се водим не от партийните интереси, не да превръщаме правата на децата, образованието на децата в партийна дъвка или по някакъв начин да си помагаме да си възвърнем партийния имидж и ангажимент, а да мислим наистина за тях, да бъдем последователни в решенията си в годините, в идеите, така че наистина да защитим техния интерес. Честит празник, още веднъж, на всички пораснали деца! ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Дамянова. Други декларации? Няма. Доклад на Комисията по енергетика относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, №754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители. Имате думата да представите доклада, уважаеми господин Добрев. ДОКЛАДЧИК ДЕЛЯН ДОБРЕВ: Благодаря, господин Председател. Уважаеми, господин Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2017 г. Комисията по енергетика разгледа Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8, внесен от Делян Александров Добрев и група народни представители. На заседанието присъстваха представители от Министерството на енергетиката: господин Жечо Станков – зам.министър, и господин Николай Налбантов – директор на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“; от Комисията за енергийно и водно регулиране гости на заседанието бяха: господин Иван Иванов – председател, госпожа Евгения Харитонова – член, госпожа Росица Тоткова – главен секретар, господин Пламен Младеновски – директор на дирекция „Електро и топлоенергия“, госпожа Елена Маринова – директор на дирекция „Правна“. Законопроектът беше представен от господин Делян Добрев. Целта е прецизирането на разпоредбата, която ясно и точно да определя обхвата на нейните адресати, изключвайки възможността от необосновано заобикаляне на съществуващата разпоредба, което би довело до допълнителни разходи за всички крайни битови и небитови потребители на електрическа енергия в страната. Министерство на енергетиката, в лицето на заместник-министър Жечо Станков подкрепи така предложения Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката като изрази становище, че предвижданата промяна създава възможност за недопускане на увеличаване на изкупуваните количества електрическа енергия от когенерации – производители на топлинна и електрическа енергия, използващи топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция извън определените критерии. Законопроектът беше подкрепен и от Комисията за енергийно и водно регулиране. В своето становище КЕВР подкрепя въвеждането на такъв критерий, което ще прецизира нормата на чл. 30, ал. 4 от ЗЕ и ще създаде яснота при нейното прилагане. Въвеждането е мотивирано и от гледна точка на съдържанието на нормата, тъй като същата към момента дефинира ясни предпоставки по отношение на правилото, но не и по отношение на изключението от него. След представянето на Законопроекта и становищата последва дебат, в който председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране доц. Иван Иванов каза, че регулаторът е научил за казуса от декларацията на четирите национално представителни работодателски организации. В декларацията се казва, че две дружества създават неголяма оранжерия и неголям гъбарник с цел да им се признае 100% от произведената топлинна енергия и чрез съответния коефициент на преобразуване да им се признае много голямо количество електрическа енергия на преференциална цена, като в същото време се ползва минимална част от топлината. По този начин се създава бариера, за да не се злоупотреби с разпоредбите на закона. Народният представител господин Таско Ерменков предложи да се помисли за повишаване на процента за използването на топлинната енергия, дава право на преференциална цена за електрическата енергия до 85%. По думите на господин Ерменков 15% е един приемлив процент както за технологични разходи, така и за собствени нужди. Народният представител господин Рамадан Аталай изказа становище относно заложените проценти в Законопроекта, като заяви, че за да бъде промяната полезна на обществото, би трябвало да има точен уред, който да укаже процента високоефективна енергия.

един гъбарник или една оранжерия, която ползва 5% от топлинната енергия, а претендира за 100% от електроенергията на преференциалната цена. Народният представител господин Искрен Веселинов подкрепи предложената промяна в Закона за енергетика. След проведените разисквания Комисията по енергетика с 13 гласа „за“, без „против“ и 6 гласа „въздържал се“ подкрепи Законопроекта и изразява следното становище: предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за допълнение на Закона за енергетиката, № 754-01-8,

Откривам разискванията, уважаеми колеги. Имате думата за изказвания.

защото кръглите цифри не означава аргументация. Когато има кръгли цифри, няма разчети. Моето предложение – към него се присъединиха и други колеги в Комисията по енергетика – беше в същата посока. Не одобряваме предложението на Комисията, че трябва да се гарантира невъзможност за използване недостатъците на Закона, за да се печели от преференции от производството на електроенергия при нущожното количество топлина, което се изразходва. Моето Моето предложение беше да не се работи с цифри, защото те няма как да бъдат обяснени. Духът на Закона предвижда преференции за тези, които произвеждат и изразходват топлина за производството на зеленчукова продукция. Законът трябва да посочва и да указва, че преференциалните цени за електроенергия ще се отнасят само за процента от произведената електроенергия, който съответства на процента топлина, използвана за производството на зеленчукови продукти.

продукти, такъв процент електроенергия ще се ползва от преференцията за допълнителна цена за електроенергията. Останалата отива на свободния пазар. При това положение не ограничаваме производителите да произвеждат само зеленчукови продукти, за да получават преференции за електроенергията, а им даваме възможност сами да си диверсифицират производството. Може производството на зеленчуци да отнема 10% от топлината, а останалата да бъде за друго производство, за което те са решили, че им е полезно и имат пазар за него. Може след две години да решат, че производството на зеленчуци им е изгодно, тогава да увеличат капацитета на оранжериите. Това означава увеличение на разхода на топлина, съответно увеличение на количеството на електроенергията, която ще бъде с преференции. Така никой няма да има възможност да

на които се въздейства отрицателно, или се дават стимули за други фирми. Това беше предложението. Ние ще го внесем между първо и второ четене. четене. Не става въпрос за заяждане. Тук става въпрос за промяна на Закона, която да не се налага след 2-3 години пак да бъде променяна. Да бъде чист текстът, да бъде ясен

господин Председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Генов, по принцип Законът за енергетиката не е Закон, който да насърчава други производства,

Същото се отнася за високотехнологичното производство, което е част от директивите – Директива 72 от 2009 г. и така нататък. Въпросът е следният.

Предложението, което давате, е добро, но мисля, че нещата се обръщат. Тук не подпомагаме зеленчукопроизводителите, а всички производители на електрическа енергия, които чрез

Въпросът е – ако ще подпомагаме, нека подпомагаме хората, които гледат зеленчуци по този способ. Благодаря.

„зеленчукопроизводители“. Аз не говоря, че Комисията по енергетика е Комисията по земеделие. В Закона за енергетиката е написано и ние говорим за него. Не искам да защитаваме или обвиняваме някои хора, които са построили нещо и са изкарали пари от него по-рано. Аз говоря за този Закон, за да се изпълнява правилно.

но само използваната топлина за производство на зеленчуци и еквивалентното количество електроенергия да се плаща на преференциални цени. Това искам, а не да слагаме измислени цифри, които не можем да обясним. Зад всяка цифра трябва да стои разходът на топлина произведената зеленчукова продукция. Това трябва да се контролира и в единия, и в другия случай. И да е ясно: 7% топлина за зеленчуците, 7% от електроенергията на преференциални цени. Какво ненормално има в това и кого защитавам по този начин? Какви бандити? Не знам как Ви се виждат онези, които са изкарали пари от някакви възможности, които им е дал

разглеждаме много сериозен проблем на енергетиката. Съжалявам, че изменението и допълнението на Закона за енергетиката става в първите дни на всяко следващо Народно събрание, защото този проблем можехме да го разгледаме в предишното Народно събрание. Идеята е да

Движението за права и свободи сме за това. Последните изменения, които направихме тук заедно с господин Добрев и от лявата страна, бяха в тази насока. Още сега искам да Ви кажа, че идеята, която в момента предлагате, не е балансирана. Няма, като колегата преди мен, да кажа кой е авторът на тази идея за балансирания подход, но това, което Ви предложихме по време на заседанието на Комисията и след това разговорът, който водих с председателя на Комисията по енергийно и водно регулиране, ме води до мисълта, че спорът между господин Генов и господин Николов е излишен в момента, защото за високоефективната електроенергия като такава имаме преференциални цени, които трябва да се платят нищо повече. Защо, ГЕРБ, Вие да не би да сте против земеделското производство да ползва топлинна енергия от високоефективно електропроизводство? тогава защо отопляваме с високоефективна елекроенергия софиянци и всички, които ползват топлинна енергия от топлофикациите? Тогава не подпомагаме ли кръстосаното субсидиране към жителите, които ползват централното отопление? Колеги, идеята, която предлагаме, е следната:

дали е 5%, или 20%, или 30% от произведената топлинна енергия, реципрочно електроенергия, която ще произведат, за тези 20% топлинна енергия, с поставяне на съответния уред,

не е балансирано. Това означава, че някъде, не искам да ползвам думата – кой е лобистът, кой, къде е хванал крадеца, защото сигурен съм, че някъде нещо сте забелязали и в стремежа си да съсипете този, който иска да краде, ще спрете цялостната верига от подпомагане на производството на високоефективна елекроенергия. За по-накратко, колеги, ние няма да може да Ви подкрепим на първо четене, но на второ четене, ако намерим онзи подход, чрез който да намерим баланса между това да платим високоефективна електроенергия и баланса да се ползва онази топлинна енергия, която се ползва за производство на продукция – да се заплати с преференциални цени, ще сме си постигнали целта на изменението на Закона. Делата,

Конституционният съд отмени определени решения и някои фотоволтаици не успяха да осъдят държавата. Като гледам големите производители, не дай си Боже някой ден да осъдят България. Ще излезе, че със законите, които приемаме, сме създали такава ситуация, че в последствие Националната електрическа компания или енергетиката допълнително с лихви трябва да плати определени суми. Това е нашето предложение, колеги. Мисля, че е конструктивно и смятам, че и господин Добрев, и господин Николов ще приемат и ще обяснят на ГЕРБ за какво става въпрос и ще го приемем на второ четене. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Аталай. Реплики? Няма. За изказване – народният представител Филип Попов. Благодаря, господин Председател. Уважаеми народни представители! Аз не мога да подкрепя този Законопроект, защото по същество един законопроект се прави, за да уреди принципно проблеми в някои обществени сфери, в случая касаещи енергетиката. В самия доклад, който докладчикът представи, каза, че на практика става дума за няколко предприятия. Същевременно обаче има редица огромни проблеми в енергетиката, защото загубите в енергетиката от ВЕИ-тата, от топлоцентралите са в пъти повече. Нищо обаче не се прави за решаването на този проблем.

и в ограничен мащаб, но все още произвежда български гуми. Единственото в България, единственото! Защо следва да се започне от най-беззащитния, от най-малкия? Да, принципен е проблемът, следва да има своето разрешение, но следва да има разрешение по отношение на всички. Не за едно, две, три или пет предприятия, защото загубите на НЕК от „Видахим“ са около 2-3 млн.лв. Какво говорим за загубите от ВЕИ-тата? За какво става въпрос от топлоцентралите, от Мариците – защо там не се взимат някакви мерки и решения? нищо до този момент! Започва се отново с най-малките, за да се демонстрира някаква работа в борбата с такива явления.

Господин Попов, изненадахте ме – не очаквах да се изкажете по тема „енергетика“. Бързам обаче да Ви отговоря, че не става въпрос въобще за „най-малкия“, с който сме се захванали. Това беше един от най-големите, с които се захванахме още преди две години, защото само сумата за „Видахим“ е 50 млн. лв. Да Ви припомня дебата преди две години – 50 млн. лв. от ток за „Видахим“, срещу които 50 млн. лв. „Видахим“ произвежда гуми за 1 милион. Спомняте ли си отчетите? Спомняте ли си отчетите? През последните две години заради реформата, която направихме още тогава, тези средства ги спестихме. Това позволи регулаторът да определя цени, които не шокират обществото с увеличение в двуцифрени проценти. Тези реформи позволиха. Народното събрание издържа и имахме конструктивен дебат, бяхме обединени от ляво, и от дясно около това, че трябва да се направи реформа. Припомням Ви, съкратихме разходите с 400 милиона, увеличихме приходите с 400 милиона и затворихме годишен дефицит в енергетиката в размер на 800 млн. лв. Тези 50 милиона, за които Вие говорите, за този „най-мъничкия“ уж дето бил, бил, бяха част от реформите, които направихме. Две години удържахме и сега какво наблюдавам от ляво – и от БСП, и от ДПС, вадят какви ли не аргументи, за да можем ние да върнем реформата назад и отново да дадем едни пари на два ТЕЦ-а. Става дума за ТЕЦ „Видахим“ и за ТЕЦ „Свищов“. Колеги, казвам Ви в прав текст: можете да отхвърлите това предложение с каквито си искате мотиви, защото нямате реални аргументи. Тези два ТЕЦ-а се позовават на това, че Законът не бил достатъчно ясен. Единият казва: „аз ще направя гъбарник“, другият казва: „аз ще направя оранжерия“, за да произвеждат домати и гъби за 100-200 хил.лв., обаче да вземат 30 млн. лв. по заявление – тридесет милиона лева двата ТЕЦ-а по заявление към КЕВР!

Други реплики? Няма. Господин Попов, заповядайте за дуплика. Благодаря, господин Председател. Загубите на НЕК от „Видахим“ са от порядъка на 2-3 милиона годишно – това е. Нека да Ви попитам обаче колко са загубите от „Топлофикация София“, от „Мариците“? Колко милиона са? Много над 50 милиона? Защо нищо не правите там,

Нали си отправяте реплика и дуплика, какво лично обяснение? Народният представител Таско Ерменков има думата.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 дебело искам да подчертая, че парламентарната група на тогава „БСП Коалиция за България“, сега „БСП за България“, и във всичките си формати като парламентарна група, винаги е защитавала електроенергийната сигурност на държавата, в това число и опитите да нормализираме отношенията между съответните части на електроенергийния пазар. Нещо повече, знаете, че сме и поддържали, и винаги сме гласували тогава, когато националният интерес и интересите на сектор „Енергетика“ са го изисквали, независимо от това кой е направил предложенията в тази област. област. Малко пресилено идват обвиненията за какъвто и да е било лобизъм от Ваша страна. Такъв няма – можете да бъдете сигурни в това отношение. Може да има социална чувствителност, но лобизъм няма да намерите при нас никога.

правите. Искам на нещо да Ви обърна внимание и друго да Ви напомня. Помните, че оригиналният текст на този чл. 30, ал. 4 спираше до „топлинна енергия на битови клиенти.“. така беше? „Не се плащат преференциални цени при приход за три години от 5 млн. лв., с приходи от продажба на електроенергия, които надвишават 35% от общите им годишни приходи, освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти.“ Тук спираше текстът. Аз лично направих предложението тогава той да бъде продължен с „или използват произведената топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция“.

зеленчукопроизводството използва така нареченото „високоефективно комбинирано производство“ за производство на топлина. Много малко от произведената електроенергия отива за собствени нужди и се продава на пазар. Имайки предвид цената на на зеленчуковото производство и електроенергията, за да можем да стимулираме високоефективно комбинирано производство и да стимулираме сектор „Земеделие“ в частта му „Оранжерии“, приехме това нещо. Идеята беше, че текстът „произведената топлинна енергия“ включва 100% от тази енергия. Това е смисълът на високоефективната енергия – топлинната енергия да бъде използвана на 100% или процентът на използвана топлинна енергия да съответства на процента на продадената на преференциални цени електроенергия. Тук вече започват нашите съмнения. Казвам го съвсем сериозно. Аз считам, че Комисията за енергийно и водно регулиране в момента се опитва да си измие ръцете с нас, защото текстът изрично е написан, няма съмнения: ако някой иска да получава повече пари от това, което е нормално, и повече пари от произведена електроенергия по комбиниран цикъл без топлинната енергия да е използвана полезно, има всички основания да му бъде отказано. Не е работа на парламента да въвежда проценти, защото си спомняте и онзи случай с кокошките и говедата като единица за производство на електроенергия, които също вкарахме тогава в Закона за възобновяеми енергийни източници. източници. Тук съм съгласен напълно с колегата Попов, че един закон трябва да урежда обществените отношения като цяло, а не да бъде изключение – да правим закон за „Свилоза“, да правим закон за Свищов. Ще Ви задам следващия ми въпрос. Колеги, искам да ми отговорите логично, ако можете: ако ние сега въведем процент за произведена топлинна енергия за производство на растителна земеделска продукция – какъвто и да бъде той, няма значение какъв ще бъде, какъвто и да го приемете, означава ли това, че утре, ако някой от тези ТЕЦ-ове реши да присъедини и да пренесе топлинна енергия към един потребител, ще правим промени в Закона и ще напишем „освен ако тези производители осъществяват пренос и снабдяване с топлинна енергия на битови клиенти не по-малко от 100“ и по-нататък с процентите, за които говорим? Колеги, вижте, нашата парламентарна група ще се въздържи от приемането на текста в този му вид. Ние искаме наистина този въпрос да бъде решен принципно. Този въпрос да бъде решен така, че да не предизвиква допълнително съмнения, спорове и недоразумения. Колеги, ако отворите Закона за енергетиката, Вие ще видите отгоре пътя, по който е изменян. Ако го направим в нормален шрифт и го сложим на една страница, може би половината от този Закон ще бъде с датите, когато е приеман, изменян, допълван, разширяван, отново изменян, изменени измененията и така нататък.

съм, че този Закон Вие ще го приемете на пълно четене, но Ви умолявам да проявим разум между първо и второ четене, за да не влизаме в хипотези, които утре ще се окаже, че 70% или моите 85%, които съм предложил, няма да съответстват на

някои от колегите – господин Филип Попов е нормално, той не участва в Енергийната комисия, не е работил по това законодателство – ние не правим нещо ново. Това, което направихме, да ограничим злоупотребите и източването на НЕК, го направихме още преди две години. Сега обаче има някои ТЕЦ-ове, които са забелязали неяснота в Закона, според регулатора, и се опитват след като не са работили две години, не са получавали тези пари през двете години, да се промушат с бъдещи планове за това, че ще направят един гъбарник, една оранжерия, отново да източат 30 – 40 милиона от НЕК. За това става въпрос. Спрели сме ги преди две години. Две години не са източвали НЕК и сега дават заявка как искат отново да източват НЕК с 30 милиона, с намерение да построят един гъбарник и една оранжерия. Бих могъл да вляза в детайли колко ще струват доматите и гъбите, ако платим 30 милиона за ток. ток. Със сигурност тази калкулация няма да бъде във Ваша полза и затова няма да го направя. Господин Ерменков в неговото изказване беше най-коректен към казуса, защото даде ретроспекция за това какво се случи през Законът за енергетика бе променян два пъти – през 2015 г. и 2016 г. и благодарение на промените в Закона, отново повтарям, свихме тарифен дефицит от 800 млн. лв. – НЕК губеше 800 милиона заради дисбалансите в енергетиката. Тези 800 милиона дефицит изчезнаха и за първите три месеца на тази година, както и за цялата минала година – за миналата година от оперативна дейност печалбата е 31 милиона, тоест има излишък от 31 милиона, а първите три месеца на тази година отново показват тарифен излишък в размер на над 10 млн. лв. – благодарение на реформите, които направихме. На мен ми е изключително неприятно да чуя в тази пленарна зала, че вместо да се поздравим за това, че и от ляво и от дясно, и от централната част на залата, по един закон, по една тема в тази държава бяхме конструктивни през последните две години и свършихме работа, решихме проблема, не натоварихме обществото, не натоварихме бизнеса, изключително неприятно ми е в момента да чувам аргументи как отново да направим така текста, че да могат да се промушат тези дружества, било то с аргументи, че ние плащаме само високоефективното производство и ще контролираме, ще сложим измервателни уреди и те няма да могат да лъжат държавата. Правят една оранжерия, пускат цялата топлоенергия под единия край на оранжерията, отварят вратите от другия край на оранжерията и съвсем спокойно с манипулиране на уредите и всякакви други измами ще видите как 100 мегавата електроенергия, вместо да задоволи с един мегават топлинна енергия тази оранжерия, ще я задоволи със 100 мегавата и изведнъж всички 30 милиона ще ги платим. Защо трябва да си го позволяваме, защо трябва да правим да правим текстове в Закона, които да позволяват такива измами? Отново ще се обърна към господин Ерменков. Вие сам казахте, че това зеленчукопроизводство го включихме по изключение. Аз дори не присъствах тогава на Комисия, бях командировка в чужбина, но в Енергийната комисия на второ четене миналата година приехте допълнение, с което казахте, че правим изключение освен за освен за топлофикациите, правим изключения и за зеленчукопроизводството в България. Енергетиката, един вид, да помага на зеленчукопроизводство. Това беше Ваше настояване. И по Ваше предложение беше, по Ваше предложение се включи, нали – да бъдат финансирани и тези дейности? Ако искате да не се занимаваме с проценти, Ви предлагам направо да изключим зеленчукопроизводството и да останат само топлофикациите. В такъв случай няма да се караме дали е със 70%, 80%, дали да е високоефективно комбинирано производство, или каквито и да са други критерии, но отново Ви казвам, аз ще се възпротивя на всякакви текстове, които да дадат възможност енергетиката в България да бъде източвана отново. Пак ще Ви припомня „Видахим“ до момента, в който ние не направихме заедно реформата, благодарение на всички, които сме от тази зала – и от ляво и от дясно, и от централната част на залата, вземаха 50 млн. лв. от ток

15 години сигурно разделени. „Свилоза“ с ТЕЦ – Свищов, няма нищо общо. Това е за протокола и за да бъдем по-коректни. Така че, ако искате, и господин

измами, останалите 350 милиона са от американските централи и ВЕИ-тата. Знаете, че ние тогава съкратихме от всички, от всеки кой каквото можеше. Създадохме фонд за за енергийна сигурност, в който прехвърлихме приходи от 400 млн. лв. Така успяхме да балансираме системата. Защо сега се опитваме да я дебалансираме? Добре, ще измислим един текст, който няма да работи, ще може да се злоупотребява с него и така нататък, ще изтекат 30 милиона. Къде е гаранцията, че няма да повторим това упражнение след един месец за някой друг, после за някой трети, после за някой пети, докато се окажем ситуация, в която енергетиката е отново на дефицит на 500 милиона, примерно? Нали, то така се почва – с 30 милиона да почнем, пък къде ще стигнем не се знае. Вие чухте и в Комисията по енергетика, и Министерството на енергетиката, и Комисията за енергийно и водно регулиране подкрепиха текста и им казаха, че текстът е необходим. Прав сте, че нашето виждане е преди две години и вече текстът е достатъчно ясен. Казва се: цялата произведена топлинна енергия. Според регулатора обаче не се казва „цялата“ и наистина я няма думата „цялата“, казва се „топлинната енергия“, тоест може да се приеме или регулаторът го приема, че е цялата. Отхвърля претенциите за 30 милиона, обаче после дружествата, които са недоволни от това решение, подават жалба в съда и съдът казва – ми то се казва „топлинната енергия“, ама не се казва „цялата“, може да е един Тоест съдът се произнася в полза на дружествата, които жалят и ние трябва да платим 30 милиона. Затова го правим, за да няма риск, след като регулаторът отхвърли претенциите за тези 30 милиона, някой да ни осъди и да се наложи да ги платим 30-те милиона. Благодаря.

Аз енергетиката я следя близо, да кажа, 40 години. Имаше време, когато топлофикациите произвеждаха само топлинна енергия и наложихме чрез закони да започват да произвеждат електроенергия и да им я платим високоефективна. Вашето съмнение в момента, което изказвате от тази трибуна, е едва ли не, че ние сме лобисти – ДПС и БСП, аз не искам да говоря, че

и ще иска цената за високоефективна електроенергия, „Топлофикация“ не може ли да си пусне парата накрая на тръбата и да иска високоефективна електроенергия? Дайте тогава да направим така, нека да предложим топлофикациите, електроенергията, кафявата енергия няма да е високоефективна, а софиянци и пловдивчани ще си плащат топлоенергията. Тогава обаче гласоподавателите Ви ще се намалят много. В момента обикновеният, най-дребният земеделски производител не ползва преференциалните цени на топлоенергията в София, за да се отоплява. От тази гледна точка Ви предлагаме баланса, а Вие излизате със съмнението едва ли не, че сме лобисти, а изборите минаха. Казах още от началото – БСП, ДПС и ГЕРБ приехме измененията в Закона, където накарахме Националната електрическа компания да свие разходите си. Ако искате, да продължаваме. Няма да платим на топлофикациите електроенергията, Националната електрическа компания още ще свие разходите си. Обаче, ако искате балансирания подход, което ние Ви предлагаме, не ни обвинявайте в това, че искаме едно прогресивно и балансирано предложение и Вие в момента, защото не е Ваше, не искате да го приемете. Не сте прав. Достатъчно добре работим в Комисията, уважавам усилията Ви с господин Николов да угодите на групата си, но не сте прави. Благодаря ви.

ако тръгваме да изключваме от Закона, така на ангро казано, да заличим зеленчукопроизводството, дайте да заличим преноса на топлинна енергия и така нататък. Тук не става въпрос за това. Не става въпрос да отваряме врата. Напротив, става въпрос да регулираме така нещата, че да няма възможност тази врата утре да се отваря по друг начин, да се търсят варианти, по които да се заобиколи Законът. Никога и по никакъв начин не се правят в момента, или поне от моя гледна точка, неща, които трябва да доведат до дебалансиране на системата. Тук и господин Рамадан Аталай го каза, че като Енергийна комисия винаги сме се стремили да решаваме нещата професионално. И това ще се опитам да Ви помоля да направим сега. Защото, пак казвам, какъвто и процент да въведем – има ли някакъв обективен критерий за този процент? Защо са 70, защо примерно аз имам 80, при някой друг – 85, а някой ще каже – 90, а друг ще каже – Процентът не може да бъде критерий, разберете ме. Дайте тогава да запишем: „които използват цялата произведена топлинна енергия“. Дайте да го запишем това нещо и тогава вече да вървим напред.

100. Не съм много съгласен с това, което направихте като реплика. Мислете по-добре как да ограничаваме обективно да няма възможност за субективно тълкуване и нещата наистина да бъдат така, че да се затворят всякакви вратички за използване на високоефективното производство не за целите, за които е направено. Вие знаете какви са целите. От една страна, това е увеличаване на енергийната сигурност чрез намаляване потреблението на природен газ, тъй като с един цикъл на горене произвеждаш два вида енергия. Казвам го за другите колеги, не за Вас, Вие го знаете много добре това. Това е начин, по който се намалява енергийната зависимост на държавата, тъй като по-малко количество газ произвежда повече енергия. Много неща са свързани с това комбинирано производство, но трябва да предприемем онези мерки, които

Какво в моите думи Ви дава основание да смятате, че аз предлагам някой да харчи 200 киловата топлина за производство на зеленчуци и да получава 30 млн. лв. от държавата за електроенергия? Какво в моите думи Ви даде такова основание? Няма такова основание. Двеста киловата топлина за зеленчуци, 200 киловата на преференциални цени. Къде са тези 30 милиона, къде са тези 50 милиона? Просто предложението е да бъде всичко ясно и точно, да няма проценти, зад които някой да се крие. Предложението, репликата, която направихте и в Комисията по енергетика – ами, абсурдно е това. Някой щял да направи оранжерия, да я отвори цялата, да изтича топлината и да доказва топлина. Ами като сложим 80% каква е гаранцията, че това няма да стане? Гаранцията е, когато има контрол, когато контролираме, че топлината се използва за производство на зеленчуци – топлина, какво количество топлина и какво количество зеленчуци е произведено. Наистина, ако искате, махнете ги и тези зеленчуци, но когато правим закон, той трябва да бъде коректен, а не с цифри измислени от тавана.

Уважаеми колеги, нямам против както да отпаднат зеленчуците – вече Ви казах, така и да запишем цялата топлинна енергия. Ако искате, между първо и второ четене вместо „70%“, ще запишем „цялата топлинна енергия“. Тези 70%, ако кажете, ще бъдат 80, 85 или 90, каквото конструктивно предложение направи господин Ерменков по време на Комисията. Самият процент бе предложен от Комисията по енергийно и водно регулиране, защото има няколко такива оранжерии в България, които са първо оранжерии, а към оранжериите са построили централа, която да ги снабдява с топлоенергия и имат така да се каже излишна електроенергия. Принципът и злоупотребата, които се опитваме да предотвратим, е в това, че някой има централа и иска да направи оранжерия към тази централа, за да може излишната топлоенергия да пласира в оранжерията. В този случай господин Николов в неговото изказване беше съвсем прав, като каза: „Ние сега не се опитваме да подпомогнем тези, които произвеждат зеленчуци, както е в нормалния случай – строиш оранжерия, до нея строиш някакъв вид централа, която да я отоплява, а се опитваме да подпомогнем тези, които имат централа и да им дадем възможност те да направят оранжерия, за да помагаме на електропроизводителите с високата цена на електроенергията“. Това е същината на въпроса: дали да позволим вратичка в Закона, или някакво двойствено третиране, неяснота, евентуално съдебни претенции и риск от увеличаване на разходите на Националната електрическа компания, казах Ви с 30 млн. лв. Тези 30 млн. лв., господин Генов, са от заявленията на две дружества. Тези две дружества – ТЕЦ „Свищов“ и „Видахим“, са поискали от регулатора 30 млн. лв. Затова Ви казвам 30 млн. лв., не са 2-3, както твърди господин Попов. Тридесет милиона лева по заявления цената, която са поискали за високоефективното комбинирано производство на електрическа енергия. За да стане ясно на всички в тази зала, понеже както господин Ерменков каза: „не всички са в Комисията по енергетика“, представляват един лев върху задължението към обществото. Задължението към обществото, което в момента е тридесет и няколко лева, трябва да бъде увеличено с един лев от горе на тези осемнадесет стотинки, които регулаторът вече е предвидил, за да бъдат компенсирани, за да бъдат събрани тези 30 млн. лв. Колеги, за това става въпрос. Такива са фактите. Решението е на пленарната зала. Предлагам Ви отново да приемем Законопроекта на първо четене, не не обвинявам никого. Още веднъж искам да кажа, защото господин Аталай си помисли, че няколко пъти съм обвинил който и да е било в лобизъм – никого не обвинявам! Просто казвам какви са рисковете и какво се очаква от нас. Та да подкрепим Законопроекта на първо четене, а между първо и второ четене ще разгледаме предложенията и ще подкрепим най-доброто.

Спекулата, че за 50 милиона, както казахте Вие, после намалихте на 30, които струва работата на централата, са разходи, които се отразяват в цената на задълженията към обществото – това твърдите Това твърдение обаче е абсолютно невярно, тъй като елементарната сметка, която всеки би могъл да направи, разбира се и Вие, като човек, занимаващ се с тази материя, е като умножи заявеното средногодишно производство от 160 хил. 310 мегаватчаса с последната утвърдена цена на „Видахим“ от 134,08 лв. на мегаватчаса или това са общо 21 494 лв. Невярно е твърдението, че тази сума се отразява автоматично в цената на задължението към обществото така, както твърдите, тъй като няма производител на електрическа енергия в България, който да представя безплатно енергия на НЕК, пък неговия разход да го плаща някой друг. В този ред на изчисления, ако приложим изцяло правилата за образуване на електрическата енергия в България, ще установим, че цената, която ще плати всеки един български потребител за сигурна доставка на българска енергия, възлиза на 0,002 лв. на киловатчаса или общо за една година това прави около 0,59 лв. – 59 стотинки, при средногодишно потребление от 2400 киловатчаса. При годишна сметка на едно домакинство от 528 лв. това са именно 59 ст. За сравнение,

когато се говори от тази трибуна, да се декларира конфликт на интереси. Какво имам предвид? Много интересно е, че когато се говори за производството на енергия, тук има хора, които са много активни. Когато Когато се говореше за ВЕИ-та в Четиридесет и първото народно събрание, едни и същи хора защитаваха едни и същи интереси, след което забравиха, че са ги защитавали. Впоследствие се опитаха да изкарат, че ГЕРБ е виновен за повишаване цената на електроенергията. Затова настоявам когато се говори от тази трибуна за такива въпроси, всеки да декларира има ли той или свързани с него лица нещо общо с производителите на електроенергия и по-точно на ВЕИ-тата, защото както каза преди малко господин Добрев, тук се касае точно за защита на интересите на производителите от когенерация на ток. Затова много Ви моля, когато излизате, не да ми казвате „аз нямам водна централа“, а има ли свързани с него лица и той самия,

Благодаря, господин Председател. Дами и господа, поискахме думата от името на „Обединените патриоти“ по повод нападението над един български общински съветник в Украйна нападение, което ние, „Обединените патриоти“, осъждаме остро и искаме българската държава и българските институции да се намесят категорично и да защитят българското малцинство в Украйна. Не за първи път българското малцинство в Украйна е подложено на терор от страна на крайно десни представители в украинската политика. Ние настояваме българското посолство в Украйна, Външното министерство, а предлагаме и на парламентарните групи в българския парламент ясно и категорично да осъдят това нападение над Василий Кащи,

Ние като български политици и българската държава ясно и категорично трябва да заявим, че българското малцинство в Украйна може да разчита на подкрепата на България, на българското правителство и българския парламент.

тормозени и обиждани за това, че са българи и че имат съответната позиция! Ще припомня още един случай – обругаване на български паметник в Болград в навечерието на 3 март, а именно паметника на българските опълченци, където точно такива крайни елементи отново показаха, че не желаят на територията на Украйна да има представители на българското малцинство и да живеят там. Надписите призоваваха българите от Украйна да си хващат багажа и да заминават за България. Време е да предложим начин, по който българските малцинства в Украйна и в други държави да бъдат защитени. Време е българската държава да покаже, че не може да се съгласи с подобно третиране на българите в чужбина. Затова още веднъж призовавам всички парламентарни групи – дали от тази трибуна, дали под формата на декларация до медиите, но да осъдят този случай и да застанат зад българското малцинство в Украйна. Благодаря на колегите от ГЕРБ, които вчера в Комисията по политики за българите в чужбина предложиха да изискаме цялата информация от нашите институции, за да се запознаем конкретно с всички случаи на нападение над българи или обругаване на български паметници. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря, уважаеми господин Ангелов.

да бъдат допуснати господин Иван Иванов, госпожа Евгения Харитонова, госпожа Светла Иванова, господин Ремзи Осман, господин Владко Владимиров, господин Александър Йорданов, господин Димитър Кочков, господин Валентин Петков и господин Георги Златев – всичките комисари от Комисията за енергийно и водно регулиране. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Моля да гласуваме направеното предложение.

„ДОКЛАД за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 г., № 720-00-1, внесен на 24 април 2017 г. На свое редовно заседание, проведено на 25 май 2017 г., Комисията по енергетика разгледа Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година, № 720 00-1 от 24 април 2017 г. На заседанието присъстваха представители от Комисията за енергийно и водно регулиране: господин Иван Иванов – председател, госпожа Евгения Харитонова – член, госпожа Росица Тоткова – главен секретар, господин Пламен Младеновски

Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране в изпълнение на чл. 20, ал. 4 от Закона за енергетиката беше представен от председателя господин Иван Иванов. Докладът проследява дейностите на Комисията и основните задачи, които Комисията решава през 2016 година. Изключително важна задача, която Комисията решава за втора поредна година, е финансовото стабилизиране на електроенергийния сектор. компания беше в тежко финансово състояние – с текущ тарифен дефицит от 586 млн. лв. С промените в Закона за енергетиката и след ценовите решения, които КЕВР прие в рамките на двете години, се стигна до положение на оперативна печалба от текущи събирания Третата важна задача бяха действията на Комисията в продължаването и ускоряването на процеса на либерализация на енергийния пазар, както и на газовия пазар, макар че той е в по-изостаналата фаза. По отношение на тази либерализация още във втората половина на 2015 г. Комисията прие Правилата за търговия с електрическа енергия, съществено променени от 5 август 2015 г. Резултат от това е създаването на Българската независима енергийна борса, която започна да функционира на 19 януари 2016 г. в първия си сегмент „Търговията напред“. средата на годината беше активиран вторият сегмент за сключване на двустранни договори през борсова платформа и се очаква в края на 2017 г., най-късно началото на 2018 г., да бъде функционален и третият сегмент за търговия с електрическа енергия „в рамките на деня“. Двата сегмента ще дадат възможност на Българската енергийна борса, както и на българския енергиен системен оператор да се включат в регионалната мрежа и регионална търговия на електрическа енергия. Освен функционирането на Борсата важен елемент за либерализацията на електроенергийния пазар е обстоятелството, че чрез Правилата за търговия в края на месец март 2016 г. трите дружества чрез EVN и „Енергопро“ и ЧЕЗ могат да предoставят на своите потребители така наречените „стандартизирани товарни профили“, които реално представляват възможността всички потребители, нямащи почасово измерване и използват електрическа енергия, да сменят своя доставчик и да излязат на свободния пазар. В изминалата година около 1000 битови и 85360 небитови потребители излязоха на свободния пазар. Комисията създаде инструкция за замяна на доставчика на електрическа енергия, важен акт, който позволява при много опростена процедура чрез директна заявка в дружеството или чрез нотариално заверено пълномощно всеки битов потребител да излезе на свободния пазар, нещо, което в малък брой европейски страни е разписано. Тоест ако след излизане, след смяната на доставчика потребителят се окаже измамен в своите очаквания, поради недобри условия от страна на новия доставчик, той има право без никаква финансова санкция да се върне на регулирания пазар, както и без финансови ангажименти, той напуска регулирания пазар. В областта на природния газ е въведена практически цялата подзаконова нормативна база и подготвена нормативната база за либерализирация на газовия пазар, включително и под формата на неизползвана регионална платформа за резервния капацитет, която се използва при обмена с румънския газов оператор. Във ВиК сектора се прилагат две важни наредби, едната – за регулиране на цените на питейна вода, а другата – за качеството на регулиране на питейната вода. Всичките ВиК оператори в страната бяха задължени до 30 юни миналата година да представят своите бизнес планове и има няколко ВиК оператори, чиито бизнес планове бяха приети от Комисията, и съответно утвърдени утвърдени цените на ВиК услугите. Приети бяха от Комисията указания, които бяха дадени на ВиК операторите и се осъществява диалог с тези оператори, които не са изпълнили тези указания. Следващото, което е важно за регулатора, е взаимодействието с крайните потребители. След определени структурни промени в своята администрация Комисията в много по-кратки срокове и много по-ангажирано разглежда жалбите на потребителите и се произнася по тях. И още една дейност на Комисията, която не може да бъде отмината, е международната дейност на Комисията за енергийно и водно регулиране. През 2016 г. ежемесечно комисари от КЕВР участват в заседанията, респективно след това информират Комисията за приети решения и се поддържа непрекъснат контакт с останалите регулатори в Европейския съюз. След проведените разисквания, Комисията по енергетика с 16 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 0 гласа „въздържали се“ , подкрепи Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година и изразява следното

Откривам разискванията. Имате думата за изказвания, уважаеми колеги. Заповядайте, господин Ерменков.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

Първо, искам да кажа, че ние като Народно събрание продължаваме да бъдем задължени към Комисията по енергийно и водно регулиране, имайки предвид това, че постоянно и с някои изменения и допълнения на Закона разширяваме функциите, но бюджетно не ги гарантираме, съвсем нормално. Да, тази година увеличихме малко на Комисията, но все ми се струва, че когато имаме Комисия, която регулира толкова важни обществени отношения, би трябвало да бъде по-добре финансово, кадрово, логистично обезпечена, за да може да си върши работата квалифицирано. Може би това е една от причините, поради която ще спомена и няколко от недостатъците, които виждам в този доклад, за да може все пак, както се казва да има стремеж за подобряване на дейността. Може и да не съм прав, разбира се, това ще стане ясно след това от изказването и на председателя на Комисията. Първото нещо, което продължавам да твърдя от няколко години е, че Комисията за енергийно и водно регулиране в повечето случаи се изявява като регистратор на събитията, за съжаление в това число и неща, които касаят нейната дейност и които би трябвало тя да бъде инициатор да промени чрез нас. Депутатите в законите някак си се чувстваме малко срамежливи и свенливи да го правят, след което като настъпят някои събития, се оправдават, че Законът не им позволява да свършат тази работа. Така че ги съветвам в следващата си година и действия, които правят, да имат малко повече инициатива и да се борят повече за правата си, защото иначе тези недостатъци ще продължават. Казвам и друго нещо – някой път Комисията се подава малко повече на конюнктурата, отколкото на обективните обстоятелства. Пример е в края на миналата година с цената на газа, която цена почти не беше мръднала, въпреки поисканото увеличение, знаейки, че предстои повишаване на тази цена и рязък скок, който настъпи през месец февруари с 30%. Някак си за два месеца трудно мога да си представя, че са настъпили такива промени в конюнктурата, които искат такъв рязък скок. Създаде се едно впечатление, надявам се това да е само впечатление, на едно такова съобразяване на решенията на Комисията с предизборната обстановка в държавата. Убеден съм, че ще ми опонирате, но казвам какво впечатление се създаде. Никъде в Доклада, пък и не виждам и сега във вчерашния работен доклад, който излезе на работната група, за цените, които предприемате, не виждам никъде и не чух оценка на това как неправилното прогнозиране на цените на въглеродните емисии се отразява върху ценообразуването и до какво е довело и каква е политиката на регулатора за компенсиране на тези разлики, защото знаете, че миналата година бяха заложени едни цени на емисиите, те на практика бяха два пъти по-ниски, което доведе до една недосъбираемост във Фонда за гарантиране на електроенергийната сигурност. Същото нещо се отнася и за това дали осъществяват контрол, дали им е в правомощията и дали да не трябва да бъде по отношение на това кои от задължените лица плащат 5% във Фонда, защото имам информация, че не всички са си платили петте процента, които са вътре. Това също води до недостиг в този Фонд и до недокомпенсиране на НЕК и неговите разходи, което пък влиза в графата след това некомпенсирани разходи за предишни периоди, които все някога ще трябва да компенсираме всички ние от джоба си. Това ми се струва, че трябва да бъде част от подобряването на работата на Комисията, за да не достигаме до такива драстични числа, които биха могли да се случат. Още нещо, което касае потребителите и последното, което искам да кажа е, че не прочетох в доклада, може би съм го пропуснал, но ми се струва, че не съм. Няколко пъти поставяме въпроса за общите условия – и като депутати, и на срещите ни с потребителски организации – тези общи условия на ЕРП-та, на топлофикационни дружества, на ВиК дружества да бъдат одобрявани от Вас, публикувани и дружествата да бъдат задължавани да ги публикуват на страницата си – последните, актуалните, с датата на тяхното приемане. Мисля, че това не го видях в доклада дали са предприети такива мерки и какви са последствията. последствията. Много от нещата, които бяха прочетени в доклада на Комисията, която разглеждаше този доклад, са се случили, но предлагам на председателя на Комисията, ако сметне тези забележки, които сме направили за достатъчно сериозни, да се постарае в бъдещата си дейност от тази година да бъдат избегнати, защото в крайна сметка ние сме тук да защитаваме интересите на тези, които са ни избрали. Те всичките са потребители на енергия, вода и топло. Хубаво е, когато говорим за обществен регулатор, той наистина да бъде регулатор на отношенията, а не техен регистратор. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ДИМИТЪР ГЛАВЧЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Ерменков. Има ли реплики

Благодаря. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното предложение за съкращаване на срока между първо и второ гласуване на три дни на споменатия законопроект.

Благодаря, господин Председател. Аз ще направя съвсем кратко изказване, предвид напредналото време. Просто се чувствах задължен да поздравя комисарите и Комисията

тоест ние направихме така, че тя наистина да бъде независима Комисия, да не зависи от изпълнителната власт и да може по-свободно да взема решенията.

Благодарение на работата на Комисията, пак искам да благодаря, дай Боже, да работи в такава хармония и без съмнение, че има върху нея политически мисля, че енергийният сектор вече не е главна тема на дебатите между политическите сили дори в предизборната кампания. Исках това да изразя, когато го работим в конструктивен диалог

Няма. Други изказвания? Няма. Закривам разискванията. Заповядайте, господин Иванов – председател на Комисията за енергийно и водно регулиране.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 Докладът за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране, който беше представен на Вашето внимание, е в съответствие с разпоредбите на чл. 20, ал. 4 от Закона за енергетиката. Тези разпоредби изискват до 30 март всяка година Комисията да представя доклад за своята дейност от предшестващата година. Аз няма да се спирам върху съдържанието на Доклада, тъй като доста подробно в доклада на Комисията по енергетика бяха застъпени всичките приоритети, върху които работи Комисията през миналата и през тази 2017 г. Ще си позволя само да кажа, че Комисията за енергийно и водно регулиране е един от трите стълба, които в продължение на втора, вече започва трета година, са активни участници в реформите, които се извършват в българския енергиен и воден сектор. В рамките на тази реформа Комисията със своите решения, това са решения, свързани с подзаконовите нормативни актове, които служат за регулиране на дейностите в енергетиката и във ВиК сектора, със своите ценови решения и с всички останали актове, действително се явява важен участник в тази реформа. тази реформа. Ще спомена, че другите два стълба са именно Народното събрание на Република България, което чрез промените в Закона, които бяха направени през 2015 и 2016 г., дадоха хоризонт за извършване на тези реформи, и Министерството на енергетиката, които провеждат енергийната политика в страната и в това отношение са двигател в тази реформа. Основните направления, в които работеше Комисията през изминалата 2016 г. – само ще ги изброя, са преди всичко създаване, както Ви казах, на целия пакет от подзаконови нормативни актове в областта на електроенергетиката, природния газ, като в природния газ реално ние изградихме цялата практическа и нормативна база за бъдещата либерализация в сектор „Природен газ“. Също работата, която беше извършена като подзаконови актове в областта на електроенергетиката с промените, които гласувани месеца по-рано в Правилата за търговия с електрическа енергия, създадоха възможност да заработи от 19 януари 2016 г. Българската независима енергийна борса в сегмента „Ден напред“, впоследствие борсата започна работа и в сегмента „Двустранни договори“, а очаквам в края на 2017, началото на 2018 г. да заработи и последният сегмент „Търговия в рамките на деня“. Чрез указанията, които ние дадохме за смяна на доставчик на електрическа енергия, позволихме на малкия бизнес и на битовите потребители, които се намират на регулиран пазар, да сменят своя доставчик и това, което е една от от водещите европейски практики, ако се окаже, че не са доволни от новия доставчик, да могат да се върнат на регулиран пазар без никакви финансови санкции.

И въз основа на втората наредба за регулиране на качеството на ВиК услугите изиска и бяха представени бизнес плановете на ВиК оператори. В активен диалог с тях Комисията вече одобрява за новия регулаторен период бизнес плановете на една съществена част от тях, другите са в процес на одобрение.

като благодаря на Народното събрание за подкрепата, която оказва за дейността на Комисията чрез промяна в Закона за енергетиката и в други съпътстващи закони, аз Ви уверявам, че Комисията и през тази година ще продължи да работи

връзка с чл. 10, ал. 3 от Закона за енергетиката РЕШИ: Приема Доклад за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране за 2016 година.“ Моля, гласувайте.

Благодаря, господин Председател.

И няма никаква връзка с неприетото преди това предложение.

2 юни 2017 г., петък, 9,00 ч.: 1. Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов ще отговори на пет въпроса от народните представители Васил Антонов; Иво Христов; Петър Витанов (два въпроса); и Димитър Бойчев. 2. Министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на едно питане от народните представители Димитър Бойчев и Диана Саватева. 3. Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Георги Гьоков и Станислав Владимиров. 4. Заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева ще отговори на едно питане от народния представител Крум Зарков. 5. Министърът на здравеопазването Николай Петров ще отговори на шест въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов, Валентина Найденова, Георги Йорданов, Анелия Клисарова и Илиян Тимчев, Кристиан Вигенин и Николай Пенев, Нина Миткова с два въпроса; и Георги Михайлов и на две питания от народните представители Георги Йорданов и Георги Йорданов, Георги Михайлов, Валентина Найденова, Илиян Тимчев, Анелия Клисарова, Георги Гьоков и Иван Ибришимов. 6. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на два въпроса от народните представители Светла Бъчварова; и Филип Попов и Цветан Топчиев.

министър-председателят на Република България Бойко Борисов – на един въпрос от народния представител Елена Йончева; - заместник министър-председателят по икономическата и демографска политика Валери Симеонов – на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов и Теодора Халачева; - министърът на труда и министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос от народните представители Красимир Янков и Даниел Йорданов;

министърът на околната среда и водите Нено Димов – на три въпроса от народните представители Миглена Александрова, Георги Стоилов, Пенчо Милков, Крум Зарков, Йордан Младенов и Надя Клисурска; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков – на пет въпроса от народните представители Манол Генов, Станислав Владимиров, Валентин Милушев, Станислав Иванов, Драгомир Стойнев, Никола Динков, Надя

министърът на образованието и науката Красимир Вълчев – на четири въпроса от народните представители Нина Миткова – два въпроса, Ирена Анастасова и Петър Витанов. Поради отсъствие на народни представители по уважителни причини, се отлагат отговорите на: - въпрос от народния представител Стоян Мирчев към министъра на културата Боил Банов;